Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege,

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege

sljedeći zaključak: 1. Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2023. godinu, s financijskim pokazateljima. Podnositelj je Vlada RH temeljem Članka 4. Zakona o strateškim robnim zalihama. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, temeljem Članka 4. stavak 3. Zakona o strateškim robnim zalihama Vlada RH podnosi danas Hrvatskom saboru Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2023. godinu s financijskim pokazateljima. U 2023. godini poslovanje sa strateškim robnim zalihama odvijalo se sukladno propisima važećim za proračun i proračunske korisnike, Zakona o strateškim robnim zalihama te odlukama i zaključcima Vlade RH. Dana 29. studenoga 2022. godine donesen je navedeni Zakon o strateškim robnim zalihama i koji je stupio na snagu 14. prosinca iste godine i Ravnateljstvo za robne zalihe svoje poslovanje u 2023.g. nastavilo je sukladno odredbama novog Zakona o strateškim robnim zalihama. Ravnateljstvo za robne zalihe u 2023.g. bilo je ustrojeno kao upravna organizacija u sustavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Državnim proračunom RH za 2023.g. prihodi za posebne namjene i prihodi od prodaje nefinancijske imovine Ravnateljstva za robne zalihe uključeni su u državni proračun kao i izdaci koji se podmiruju iz njih. Ravnateljstvo za robne zalihe obvezno je uplaćivati prihode za posebne namjene i prihode od nefinancijske imovine na jedinstveni račun Državne riznice. Ostvareni su ukupni prihod u iznosu od 43 milijuna a rashodi u iznosu od 43 milijuna 281 tisuću eura. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 632 tisuće eura. Navedeni višak prihoda sa sredstvima viškova prihoda i primitaka prenesenim iz prethodnih godina u iznosu od ukupno 4 milijuna 380 tisuća eura čini raspoloživi višak prihoda u 2024.g. u iznosu od 5 miliona Raspoloživi višak prihoda utrošit će se do kraja 2024.g. najvećim dijelom za nabavku strateških robnih zaliha. Radi popune bilance roba strateških robnih zaliha u 2023.g. izvršena je nabava u ukupnoj vrijednosti 3 miliona Postupkom javne nabave temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi otvorenim postupkom nabave nabavljena je roba u vrijednosti 3,6 miliona eura, konkretno riblje i mesne konzerve, riža, džem, cjelodnevni suhi obroci, medicinski kompleti prve pomoći, isušivači prostora, uljni grijači i pumpa velikog protoka dok je postupkom jednostavne nabave izvršena nabava robe u vrijednosti od 285 tisuća eura. Za potrebe isporuke humanitarne pomoći Hrvatskom Caritasu nabava 140 tona brašna izvršena je postupkom konverzije pšenice u brašno temeljem Ugovora o uskladištenju pšenice sa tvrtkom skladištarom. Ukupna vrijednost robnih zaliha na dan 31. prosinca 2023.g. iznosila je 83,577 miliona eura. U vrijednosti vlastitih skladišta a vrijednost vlastitih skladišta je 12,711, 12 miliona 711 tisuća eura. Ukupna vrijednost roba i skladišta zajedno iznosi 96 miliona 289 tisuća eura. U svrhu zaštite zdravlja i sprečavanja širenja epidemije covid-19 Ravnateljstvo za robne zalihe nastavilo je s nabavama izdavanjem zaštitne i druge potrebne opreme i roba temeljem zahtjeva naloga Ravnateljstva civilne zaštite, a sve do donošenja Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti covid-19. Ukupna vrijednost robe nabavljene za potrebe intervencije sprečavanja širenja covida-19 bolesti tijekom 2023.g. iznosi 68 tisuća eura. Za potrebe bolnica, trijaže i sličnih usluga na korištenju se nalazila još šest kontejnera, a vraćeno je s intervencije 172 kontejnera. U svrhu zbrinjavanja stanovništva pogođenog potresom na području Grada Zagreba i Općine Marija Bistrica na korištenju je bilo 73 kontejnera, a za potrebe zbrinjavanja stanovništva potrebom pogođenog područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačkih županija na dan 31. prosinca 2023.g. na korištenju je bilo još 742 kontejnera te 226 mobilnih kućica raspoređenih iz strateških robnih zaliha. Ravnateljstvo za robne zalihe od veljače 2022.g. aktivno sudjeluje u zbrinjavanju raseljenog stanovništva iz Ukrajine. Za troškove prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u 2023.g. podmireni su troškovi vezani uz smještaj u pojedinačnom i kolektivnom smještaju u iznosu od 32 milijuna eura. Od navedenog iznosa dio troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju financirani iz Fonda za azil, migracije i integraciju 3 miliona 348 milijuna eura. Temeljem zahtjeva Ravnateljstva civilne zaštite, a u svrhu distribucije robe izbjeglom stanovništvu Ukrajine smještenom u RH isporučene su robe u vrijednosti od 382 tisuće eura. Temeljem odluka Vlade o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu od 30. ožujka i 30. studenog 2023.g., a povodom uskrsnih i božićnih blagdana za potrebe najsiromašnijih stanovnika RH isporučena je roba i robna pomoć iz strateških robnih zaliha u vrijednosti miljon i Nakon razornog potresa Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici upućena je materijalna pomoć iz strateških robnih zaliha u vrijednosti od 630 tisuća eura. Isporukom prehrambenih proizvoda kao i posteljine, deka, vreća za spavanje, medicinskih kompleta, električnih grijalica i kontejnera. Uslijed pojave afričke svinjske kuge izvršena je nabava opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera suzbijanja pojave afričke svinjske kuge u vrijednosti od 445 tisuća eura. Nakon obilnih kiša i orkanskog vjetra u svibnju i srpnju 2023.g. u kojima su stradali stambeni objekti i došlo do zamućivanja vode Ravnateljstvo za robne zalihe interveniralo je robom i opremom iz strateških robnih zaliha. U svrhu aktivnosti vatrogasnih snaga u gašenju požara i opskrbi stanovništva pitkom vodom tijekom protupožarne sezone, na zahtjev Hrvatske vatrogasne zajednice iz strateških robnih zaliha upućene na privremeno korištenje do 30. rujna '23. godine, ukupno 18 višenamjenskih autocisterni. I zaključno kako bi robne zalihe mogle u potpunosti ispuniti osnovnu svoju ulogu za koju su namijenjene, potrebna je njihova daljnja popuna kojom bi se omogućila efikasnija upotreba i veća raspoloživost strateških robnih zaliha. Popuna robnih zaliha provodi se kontinuirano u skladu s financijskim mogućnostima odnosno u tu svrhu osiguranim sredstvima iz državnog proračuna. Zahvaljujem na pozornosti. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Kujundžića. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani dakle robne zalihe su simbol državne spremnosti i suverenosti, mislim da se više-manje s tim svi možemo složit. Moje pitanje je vezano za 4 kontejnera i 4 isušivača koji su privremeno izgubljeni. Planirate li se osloniti možda na GPS, tarot karte ili nekakav, nekakav sustav zvjezdanih koordinata kako bismo ih mi pronašli jer ne mogu se oteti dojmu da mi imamo jednu novu strategiju. Em što nismo dakle detektirali iliti obišli u 100%-tnom iznosu sva skladišta robnih zaliha, u kontekstu ovog što je privremeno izgubljeno pitam za prijatelja je li riječ o nekakvoj novoj strategiji u kojoj mi sakrivamo svoje resurse kako do njih ne bi došao naš neprijatelj ali ne samo naš neprijatelj nego i naši građani u slučaju potrebe. Hvala vam. Sva roba i oprema koja se zadužuje odnosno koja se daje na raspolaganje institucijama i pojedincima osigurava se tj. izdaje se temeljem sporazuma sklopljenog sa istima. Znači mi točno znamo kome je izdano i isti koji su zadužili su dužni u određenom roku i vratit tu opremu. Sad za GPS sustav ne znam ali mi vodimo svoju imovinu na skladištima. Tih skladišta ima jako puno i radimo uredno pa čak u ovom trenutku trenutno je u tijeku i inventura. Jednom godišnje popisujemo sve stvari koje su na i, na skladištu, a ono što nije na skladištu imamo zaduženo od strane pojedinaca.

Ono što mene zanima zapravo i dalje ste napomenuli da u strukturi tih strateških robnih zaliha za 2023. godinu najveću vrijednost čini 14 vrsta proizvoda, a dok ostali proizvodi čine 18% ukupnih zaliha. Mene zanima porijeklo proizvoda kao što su pšenica, jestivo ulje, kukuruz, svinjsko meso, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, džem, cjelodnevni suhi obroci dakle za prehranu. Zanima me porijeklo u toj nabavi tih proizvoda. **Reiner, Željko Poštovani državni tajniče, s obzirom na sve ove geopolitičke nestabilnosti koje nas okružuju sve češće i prirodne katastrofe, možete li nam konkretno reći kakvo je stanje trenutno nacionalnih zaliha ali osnovnih prehrambenih proizvoda npr. mesa, žitarica. Koliko bismo u slučaju prekida uvoda, evo dakle zanima me ako bi se dogodio, ne do Bog je li, ali vi ovdje ste na u jednoj instituciji koja je itekako nam važna za cijelu našu republiku i za građane, dakle ako se dogodi prekid uvoza, što bi bilo sa narodom, sa stanovništvom na razini Hrvatske? Kako bi se osigurala prehrana ako i koliko iz ovih zaliha koje imamo, a koliko ne znam kako bi se onda snalazili? Evo to me zanima pa vas molim dakle s obzirom na naše strateške rezerve hrane, na vaš odgovor. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Špehar, Vedran** Zahvaljujem na pitanju, vrlo dobro pitanje. kao što i kaže je da imamo zalihe za ne daj Bože. U izvještaju imate točan popis doslovce po stavkama i, i, i, i količinama. Ja ne bi iznosio možda zbog osjetljivosti teme brojke ali imamo

bilancom je ispravljeno puno nekakvih možda nelogičnosti iz prošlosti. To nam je omogućilo da napravimo poprilično ja bi rekao zadovoljavajuće stanje zaliha i ono se pokazalo i u svim ovim situacijama koje su se i dogodile i u prethodnoj godini, a tijekom i ove godine da smo uvijek imali dovoljno i da kad god smo dali nekome, da smo imali dovoljno za sebe, a i onda smo u najkraćem mogućem roku imali dovoljno financijskih sredstava da zanovimo. Detaljne brojke imate, mogu vam ih i, i, i ako treba i pojasnit.

isto tako, zanima me kakva je suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama kojima je dana oprema na skladištenje i korištenje. Naime, uslijed nekoliko godina vidimo koliko je prirodnih nepogoda i sve se učestalije koriste strateške robne zalihe i sve više opreme na terenu. Oprema vjerujem da se koristi dobro ali i skladišti na jedan odgovoran način. Vedran** Evo hvala vam na ovom pitanju, da se nastavimo na prethodno. Stanje je ja bih rekao poprilično dobro uvijek može i bolje, međutim evo podatak s kojim mogu izaći to je 95 autocisterni smo imali na početku godina, kupili smo 20 novih i trenutno je 115 cisterni koje imamo. Suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom je izuzetno dobra i za svaku pohvalu. Svaka cisterna koja se ja bi rekao posudi, rekao bi najrađe dodijeli ali ne posudi se zato jer je dodijelit ne možemo, posudi se stvarno u iznimnim situacijama, odgovorno se čuva i po isteku razdoblja se vrati. U pravilu je to početkom vatrogasne vatrogasne sezone, znači na proljeće i vraća se, evo već su se većina njih i vratile. Uredno se servisiraju tako da je šta se tiče cisterni zastupnica Salopek. **Salopek, Anđelka (HDZ)** Evo poštovani državni tajniče evo ove strateške robne zalihe koje se značajne s aspekta socijalne, društvene i humanitarne uloge svake zemlje koja dolazi posebno do izražaja u izvanrednim situacijama vidimo da se zapravo time pridonosi obrambenom djelovanju i učinkovitijem stvaranju i održavanju i teritorijalnom razmještaju tih robnih zaliha koje su zapravo za svaku državu od posebne važnosti. Mene interesira s kojim izazovima se susrećete u odnosu na nabavu lijekova i drugih medicinskih proizvoda. Hvala. **Reiner, Željko Evo što se tiče lijekova i medici… medicinskih proizvoda to je nazovimo ga nova paleta proizvoda koja je u ingerenciji robnih zaliha najveći izazov je ustrojiti upravo tu i ustrojstveno jedinicu kod nas unutar robnih zaliha, ali i popuniti u lancu s pozicija lijekova i novih, novih artikala koji su nam na raspolaganju. Dobra vijest je da je u postupku veći broj popunjavanja radnih mjesta u ministarstvu pa tako i u Ravnateljstvu robnih zalih. Tako da tu očekujemo i unutar, preraspodjelom unutar da kažem ali i iz vanjskih, izvana da dobijemo barem ja računam još 20-ak ljudi. To je meni osobni cilj i kad to dobijemo ja mislim da ćemo se puno lakše nositi sa tim novim obavezama. Možda ajmo dobit medicinsku struku i u puno

Možete državni tajniče se vratiti na svoje mjesto pa ja otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Tomislav Golubić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici, danas u ime Kluba zastupnika SDP-a raspravljam u ime kluba o Izvješću o stanju i upravljanju robnih zalihama za 2023. i eto na prvi pogled ovo je jedno tehničko izvješće, međutim iza njega se krije tema koja je od izuzetne važnosti za sigurnost, otpornost i društvenu odgovornost naše države. Započet ću raspravu sa pohvalom za iscrpnost i preglednost samog izvješća. Ono pokazuje da se u sustav strateških robnih zaliha u 2023. godini prilagodilo novim zakonskim okvirima. Konkretno Zakonu o strateškim robnim zalihama koji je stupio na snagu krajem 2022. Također, vidimo da su prihodi i rashodi Ravnateljstva za robne zalihe bili uravnoteženi te je ostvaren i višak prihoda. To je pozitivan pokazatelj, ali nas istovremeno obvezuje da postavljamo i pitanje koristimo li taj višak sredstava na najbolji način koji nam je na raspolaganju. E sad, vezano za stanje robnih zaliha kao ključu sigurnosti naše države ovo izvješće nas podsjeća na ključnu ulogu strateških robnih zaliha u osiguravanju osnovne opskrbe stanovništva u kriznim situacijama koje smo nažalost u našoj državi imali. Ove godine svjedočili smo brojnim primjerima njihove važnosti. Primjerice Ravnateljstvo je isporučilo 742 kontejnera, 226 mobilnih kućica za zbrinjavanje stanovništva pogođenih potresima u Sisačko-moslavačkoj dok su 18 višenamjenskih autocisterni privremeno ustupljene vatrogasnim društvima tijekom požarne sezone. Ti primjeri pokazuju koliko je ključno održavati i proširivati kapacitete robnih zaliha kako bi mogli pravodobno odgovoriti na prirodne katastrofe i krizne situacije. Međutim, postavlja se pitanje zašto na kraju 2023. godine i dalje imamo stanovnike pogođene potresima koji žive u kontejnerima, ali to su neka druga rješenja, međutim ovo vaše robne zalihe, izvješće o robne zalihe pokazuju da potreba koja je evidentna je na boljoj koordinaciji između samih državnih tijela. Hrvatska je u '23. pokazala solidarnost prema međunarodnim partnerima i stanovništvu u potrebi. Primjerice upućena je pomoć u prehrambenim proizvodima, medicinskim kompletima i grijačima Republici Turskoj i Sirijsko Arapskoj Republici nakon razornih potresa. Isto tako strateške robne zalihe bile su ključne u zbrinjavanju raseljenog stanovništva iz Ukrajine. Da, da, zastupnik nema što sjediti ovaj ovdje./… No, isto tako strateške robne zalihe su znači bile ključne u zbrinjavanju raseljenog stanovništva koje je iz Ukrajine došlo u RH. No, valja No, valja naglasiti da je za smještaj i zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u 2023. potrošeno 32 miliona eura. Dio tih troškova pokriva Fond za azil, migracije i integracije. Ne može se ne postaviti pitanje kako dugoročno financijski održivo održati tu razinu pomoći. Ovdje dolazimo do problema financijskog planiranja, ali i transparentnosti u upravljanju tim troškovima. E sad nešto o problemima sa novim skupinama roba. Uvođenje novih skupina roba poput lijekova, cjepiva, medicinskih proizvoda smatramo da je to nužan korak u modernizaciji strateških zaliha, međutim izvješće jasno pokazuje da postoje financijski i organizacijski izazovi u nabavi tih roba. Čuli smo državnog tajnika da postoji tu sad nada da će se zaposliti nove ljude reorganizacijom, kolko ste rekli, 20-tak novih ljudi da će doći i da će se to pokriti. Nadamo se da će bit tako, međutim postavlja se pitanje isto tako jesu li nam proračunska sredstva dostatna za nabavu tih ključnih medicinskih zaliha, a ova situacija nas vodi prema potrebi za boljem planiranjem proračuna i dodatnim ulaganjima. Primjer afričke svinjske kuge također nas podsjeća na potrebu fleksibilnosti robnih zaliha, ravnateljstvo je pravovremeno nabavilo opremu i sredstva za provođenje mjera suzbijanja bolesti, no jesmo li sustavno spremni za slične izazove u budućnosti? Nekoliko je ključnih tih izazova koji zahtijevaju ozbiljnu pažnju, financijski i organizacijski problemi pri nabavi medicinske opreme i lijekova, uvrštavanje tih roba u strateške zalihe svakako je korak u dobrom smjeru, no činjenica da se ravnateljstvo suočava s izazovima u njihovoj nabavi ukazuje na potrebu za osiguranjem dodatnih sredstava i unapređivanjem organizacijskih kapaciteta. Medicinski proizvodi nisu luksuz već osnovna potreba u kriznim situacijama, stoga je potrebno predvidjeti povećana sredstva za ovu svrhu. Druga točka koju smo za ključni izazov definirali je nedostatak transparentnosti u upravljanju robnih zaliha. Dokument koji ste nam predočili je iscrpan i pregledan, međutim ostaje pitanje učinkovitosti upravljanja na razini operativnih procesa. Iako je pohvalno što se provode redovite kontrole tražimo dodatne informacije kako se upravlja robnim zalihama koje su raspoređene na više od 3 stotine lokacija diljem Hrvatske, je li logistički sustav optimiziran kako bi se smanjili gubici i povećala raspoloživost resursa? Zbrinjavanje raseljenog stanovništva iz Ukrajine također je jedan od izazova. Ravnateljstvo za robne zalihe podmirilo je troškove smještaja u iznosu reko sam od oko 32 milijuna eura, što čini značajan dio materijalnih rashoda. Ova brojka otvara pitanje dugoročnosti održivosti ovakvog modela financiranja, posebice s obzirom na povrat iz Fonda za azil, migracije i integraciju, te pozivamo mladu, Vladu RH da hitno razmotri alternativne modele financiranja uključujući veću participaciju iz međunarodnih fondova. Također intervencije tijekom prirodnih nepogoda i sezonskih izazova. Unatoč pohvalama koje smo i sad izrekli za promptnu reakciju u potresima, poplavama i požarima, činjenica je da su višenamjenske autocisterne davale se na privremeno korištenje JLS odnosno vatrogasnim društvima, ukazuje na potrebu jačanja upravo tih kapaciteta lokalne samouprave. Vlada mora osigurati da lokalne zajednice imaju dovoljno vlastitih resursa kako bi bile otpornije na izvanredne situacije. Nadalje, potencijal za širu reformu robnih zaliha. U novom Zakonu o strateškim robnim zalihama donio nam je važna unaprjeđenja, ali potrebno je nastavno raditi na modernizaciji ovog sustava. SDP predlaže izradu dugoročnog plana razvoja robnih zaliha koji će uključivati i digitalizaciju procesa skladištenja i distribucije, povećanje kapaciteta skladištenja, te jaču suradnju s privatnim sektorom. Zaključci i prijedlozi za unaprjeđenje koje Klub SDP-a predlaže, a na temelju analize vašeg izvješća ističemo nekoliko tih ključnih prijedloga. Pod jedan, transparentnost i učinkovitost korištenja viškova sredstava, višak od 5 milijuna eura mora se ciljano ulagati u popunjavanje robnih zaliha s naglaskom na medicinsku opremu i lijekove. Pod dva, dugoročna rješenja za krizne situacije, nužno je osigurati bržu i kvalitetniju tranziciju od privremenih mjera poput korištenja kontejnera prema trajnim stambenim rješenjima za stradale u potresima. Pod tri, povećanje proračunskih sredstava za strateške robne zalihe, uvođenje novih skupina roba zahtijeva dodatna ulaganja kako bi sustav bio spreman na kompleksne izazove uključujući zdravstvene krize i prirodne katastrofe. I zadnje, jačanje lokalnih kapaciteta, potrebno je osnažiti JLS, pogotovo vatrogasne zajednice, vatrogasna društva kako bi mogle efikasno koristiti opremu iz robnih zaliha. Na kraju želim istaknut da strateške robne zalihe nisu samo tehničko pitanje već i pitanje društvene odgovornosti. Upravljanje njima održava našu sposobnost da se kao društvo suočimo s krizama i zaštitimo one koji su najranjiviji među nama. Svjesni svih izazova s kojima se suočava sustav robnih zaliha ključno je osigurati njegovu funkcionalnost u svim kriznim situacijama. SDP ostaje posvećen ideji pravedne i učinkovite javne uprave koje može odgovoriti na sve potrebe svojih građana, hvala vam. U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnici Kujundžić i Miletić, najprije poštovani zastupnik Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani predstavnici dakle ministarstva, poštovane kolege. Kao što i rekoh u svojoj replici dakle stanje robnih zaliha je zapravo mjerilo na kraju dana državne spremnosti, a onda samim time i suverenosti. Pitanje svih pitanja je jesmo li i ako jesmo, kako smo spremni za sve ono što nam dolazi, a mjereno u izvješću od prošle godine jer prema izvješću dakle za 2023. jasno je da smo mi spremni za sve ono što nam eto dolazi, ne daj Bože, barem na papiru smo spremi podnijeti sve izazove koji nas mogu pogoditi bilo da riječ bude o nekakvom potresu ili o nekakvim poplavama, uz tek neznatno kašnjenje poneki birokratski manjak i višak financijskih pravdanja zapravo je jedan nazivnik u kojeg možemo upisati upravo ovo ukoliko pročitamo i pogledamo samo izvješće o robnim zalihama. Jesu li uistinu robne zalihe temelj suverene države u kontekstu naše Hrvatske? Na kraju 2023. vrijednost strateških zaliha iznosila je 83,5 milijuna eura što je 2,31% manje nego lani. Razlog za to stoji nam u činjenici distribucija roba za humanitarne svrhe poput pomoći Ukrajini, pomoći Caritasu i Crvenom križu. Iako se ovo čini opravdanim, zanimljivo je da smo pri tom zabilježili manjak u skladištima. Dakle kako i upitah u svojoj replici, 4 nestala kontejnera i isušivači za koje još tražimo korisnike ili mi ne znamo korisnike. Hoće li se ti kontejneri i isušivači pojaviti prije iduće katastrofe i na koji rok su dobili korištenje, pitanje je koje nam nije poznato, točnije odgovor. Iščitavajući izvješće postoje određeni strateški paradoksi. Prvi od njih je medicinska oprema kao novost jer se s ponosom navodi da je 2023. donijela proširenje strateških zaliha na lijekove i na medicinske proizvode, međutim stvarne količine i raspoloživost ranije navedenoga nisu spomenute. Ako se opet dogodi pandemija, možda će biti ključno pitanje jesmo li samo dodali kategorije ili smo ih mi stvarno osigurali i u skladištu napunili. Slijedeći strateški paradoks je nepostojanost robnih lanaca. Dok su poljoprivredni proizvodi poput pšenice i brašna pokriveni, pitanje je kako bismo reagirali na velike zastoje u lancima opskrbe lijekovima i gorivom. Npr. imamo samo 2.600 litara eurodizela za hitne intervencije, što je manje nego što je prosječan, što je manje nego što prosječan kamion potroši za jedan dugi prijevoz na određenoj dugoj relaciji. Pitanje rashoda za sobom vuče logičan upit, a to je gdje nestaje novac jer s ukupnim rashodima od 43,2 milijuna eura, od čega 36 milijuna otpada na materijalne troškove, država se očito trudi ostaviti dojam organizacije no kada se pogleda struktura rashoda, jasno je da su troškovi poput održavanja skladišta od 517 tisuća eura i fumigacija žitarica od 280 tisuća eura prioriteti. Jesu li to zbilja ključni elementi u strategiji suverene države je pitanje na koje nam netko treba dati odgovor. Ako kompariramo ovo izvješće s onim iz 2022., onda ćemo vidjeti da su prihodi pali za gotovo 22%, dok su rashodi za poslovanje porasli za 25%. Koje je opravdanje za ovo? Prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine i dok je to složit ćemo se svi, svakako humanitarno, pitanje koje nam ostaje je koliko je od toga ostalo za hrvatske građane u slučaju da sutra nam se dogodi nekakva kriza. Je li smo li mi spremni dati dostupnu pomoć nekome koje bude, tko je treba i s druge strane je li i u kojoj mjeri mi ovisimo o pomoći u slučaju da nam bude trebalo jer kroz 2023. Ravnateljstvo za robne zalihe podijelilo je pomoć Ukrajini, Turskoj i Siriji. U teoriji ovo potvrđuje našu solidarnost, međutim što kada nam zatreba ista ta pomoć jer ovisnost o međunarodnoj pomoći već se pokazala tijekom pandemije Covida-19, kad smo bili među prvima koji su čekali donacije maski i cjepiva i to nikad ne smijemo zaboraviti, do na kraju situacije da smo imali višak i da smo naravno određeni dio poklanjali, donirali, a uredno sve to platili. Što se tiče samih poplava i potresa, mi smo sukladno izvješću izgleda spremni ali nam tu stoji jedna napomena jer dok na papiru ravnateljstvo je poduzelo mnoge aktivnosti, stvarni kapaciteti su ograničeni. Npr. tijekom poplava smo koristili smo 5 pumpi za vodu i jednu autocisternu za distribuciju. Što bismo mi radili da je ugroza bila veća i šira. Jel bismo mogli odgovoriti na nju, ako da u kojem obujmu? Što se potresa tiče još uvijek koristimo kontejnere iz 2020. godine za zbrinjavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ukupno ih je 742 na terenu dok ih 167 čeka u skladištima. Je li ovo znak uspješne pripreme ili nesposobnosti da se ljudi trajno zbrinu? Međutim kako bih završio u pozitivnom tonu, što možemo bolje? Pa možemo bolje mnogo toga. Ja ću spomenuti samo transparentniju alokacija sredstava. Detaljni izvještaji o rashodima i prioritetima omogućili bi javnosti da razumiju gdje nestaje njihov novac ili gdje ide njihov novac, ako već ne nestaje. Unaprjeđenje skladišta digitalizacija bi mogla smanjiti gubitke poput nestalih kontejnera ili određenih manjkova ali onda s druge strane i određenih viškova u realnome vremenu. Prioriteti medicinski zaliha, fokus treba prebaciti na ključne proizvode poput lijekova, cjepiva i energije, a ne samo na prehrambene proizvode. Zaključno, ono što možemo reći je da je ovo, da je ovo izvješće ogledalo našeg sustava. Papir podnosi sve i to je ono što mi znamo pa tako i naše uvjerenje da smo spremni za svaku nepogodu. U praksi međutim ostaje nada da će priroda biti poprilično strpljiva s nama i dopustiti da naše zalihe sazriju barem do iduće inventure slijedeće godine. Nastavit će u ime istog kluba poštovani zastupnik Miletić. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovane kolege vladajući, kolege iz oporbe. Raspravljamo danas o izvješću koje formalno ispunjava svoju svrhu ali ipak otkriva i ozbiljne manjkavosti u pristupu u upravljanju robnim zalihama u Hrvatskoj. I neke stvari su popravljene jesu, popravljene su, ali evo ja osobno kad se sjetim onog katastrofalnog potresa na području Petrinje i Gline, a mogu nešto reći iskustveno, uvijek volim više govoriti iskustveno nego na razini teorije. Bio sam tamo devet dana u Nebojanu, drugi dan sam došao sa Riječanima s ekipom mi smo tamo pomagali ljudima koliko smo mogli kako u slobodno vrijeme se nešto i penjemo i to pa smo koristili svoju opremu penjačku i ljudima pomagali na krovovima oko dimnjaka svega. Vidimo koliko je tamo bilo problema teškoća prvo pogotovo prva tri, da ne kažem i nešto duže. I u tim nekim kriznim situacijama se vidi na koji način se upravlja robnim zalihama, bilo je čak u Glini situacija gdje gospođi braniteljici Parupetović, ja sam upoznao ministra obrane s time još prije dvije godine kada je njoj nestao njezin kontejner, poslije su država je tu odradila šta je trebala, ali je bilo puno tu toga što ne valja i što nije dobro i pokazivalo je da ima puno rupa u sustavu u načinu upravljanja. Ono što mi moramo danas kao država skrbiti da se građanima, narodu da se osigura sve u pogledu bilo kakve ugroze i da tu, ne dao Bog, niko je ne želi, ali ako se dogodi da onda država osigura građanima RH one osnovne sve potrebe i da država kao država funkcionira. A mi ovdje kad govorimo o razini samodostatnosti ona nije dovoljna samo ako pričamo o npr. mesu, mi praktički 50% svinjskog mesa uvozimo, sad ga uvozimo još više radi cijele ove priče sa afričkom svinjskom kugom. Kod govedine nam je na nekih 65% samodostatnosti, kod piletine je 90% ali to će se uskoro i onako će naši proizvođači svježe piletine zatvorit butigu mi bi rekli Riječani, budući da ukrajinski milijarderi na području Banovine grade svoje megafarme za što su posebno se bunili francuski proizvođači piletine jer su rekli da na takav način se ugrožava, pazite u Francuskoj njihova proizvodnja piletine, ali naša vlast to dopušta, evo narod je to birao pa neka tako i bude. No ono gdje možda još bi se trebalo uputit kritiku taj prema dostupnim podacima unatoč tome što se robne zalihe pune i što je to puno bolje nego što je bilo i to definitivno treba reć s ovog mjesta, mi smo zemlja s malim kapacitetima proizvodnje svoje hrane, imamo i dalje veliku uvoznu ovisnost o ključnim proizvodima poput žitarica, ulja, mesa i time dodatno ugrožavamo našu sigurnost. Ono što se nama čini da nedostaje i ta neka strateška vizija, pa nadam se da će vladajući pratit onda ljude koji se s tim bave i koji rade jer u današnjem geopolitičkom kontekstu gdje vidimo sve češće sukobe nepredvidive krize, uopće ne znamo kako će završiti idući dan, idući tjedan, država mora imati funkcionalan sustav robnih zaliha. Dakle, nama se ne smije dogodit neka ugroza, a onda da budemo svi u panici i ne znamo šta i kako. I zato i mi kao oporba kao član kluba Mosta podržavamo naravno svaki napredak i svako poboljšanje u logistici, u skladištenju u svemu onome u čemu treba kada pričamo o državnim Tako da mi predlažemo i dalje povećanje svih strateških robnih zaliha, da se poveća obujam svih zaliha osnovnih prehrambenih proizvoda, energenata, sirovina, ljekova, da se stvaraju rezerve pšenice, kukuruza, ulja, konzervirane hrane i vode, da se osigura kolikogod je moguće dovoljne količine goriva, plina, strateških sirovina potrebnih za industriju i logistiku. Predlažemo ulaganje u modernizaciju skladišta, s terena nam se znamo dobiti informaciju kako prvo čuli smo geografski nisu ravnomjerno raspoređena, nisu otporna na prirodne nepogode, nisu mnoga, ne sva naravno ne smije generalizirat, lako dostupna, lako dostupna u hitnim situacijama, a upravo ulaganjem u automatizaciju procesa skladištenja, distribucije povećala bi se učinkovitost i sigurnost cijelog sustava. Poticanje domaće proizvodnje, neki kažu pa nije to sad povezano s ovim, itekako je povezano jer jedan od ključnih principa pa suverenističkih evo ja idem s te pozicije jačanja domaće proizvodnje i zato država mora nastaviti ulagati u poljoprivredu, industriju kako bi smanjilo ovisnost o To uključuje naravno poticaj za proizvodnju hrane, razvoj lokalnih prerađivačkih kapaciteta i subvencioniranje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. I na samom kraju, dakle još jednom podržavamo sve one iskorake naprijed u cijelom sustavu državnih zaliha, ono što mislimo da mora bit povećana transparentnost. Izvješća su ukazivala i na određene nepravilnosti koje su se događale, čuli smo ovdje od kolega i u financijskom poslovanju i u materijalnim konkretnim stvarima. Potrebno je jačati kontrolne mehanizme, vidite nažalost da da i vrh države naravno pojedinačno s imenom i prezimenom nije imun na lopovluk najgore vrste, tako da treba paziti baš na kontrolne mehanizme da bi se osiguralo kako sredstva namijenjena robnim zalihama budu korištena učinkovito i isključivo u svrhu jačanja cijele naše nacionalne sigurnosti. Pa evo s tim nekako pozitivnim poticajima završit ću raspravu u klubu u ime kluba Mosta. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Rada Borić. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Izvješće o stanju u upravljanju robnim zalihama za 2023. trebalo bi biti ključno izvješće koje nam pokazuje kakva je naša otpornost na nepogode i krize i kakva je naša spremnost na djelovanje. Već smo upozoravali na kašnjenje izvješća, paradoksalnoj situaciji da se opetovano događa u Saboru na primjer 2021. raspravljalo se o Izvješću za 2019. Ponovo sada na isteku godine raspravljamo o Izvješću za 2023., a nisam vidjela da ste primijetili da preskačemo Izvješće iz 2022. godine. Dakle, o njemu nismo raspravljamo o ovome o 2023., a Vlada je Izvješće za 2022. prihvatila još u lipnju 2023. Jer kada govorimo o robnim zalihama, ako se prisjetimo povijesti osiguravanja robnih zaliha onda nailazimo na probleme različita pogodovanja, upitnost samih proizvoda, zaliha. Sjetite se slučaja Vegete prenužnom da bude u zalihama. Također inventarni manjak od samo 8 milijuna koji se iščitava o nemanju, o nestanku mlijeka u prahu ili šećera, različite malverzacije. Sjećamo se još uvijek nestale pšenice i brašna koje je netko prodavao u ravnateljstvu i završilo je na međunarodnome tržištu. Znači svjedočili smo nedavno o nepogodama i krizama od potresa u 2020. do covida-19 tijekom 2020. i 2021. Koliko su bile nedostatne naše robne zalihe i kako nisu služile svojoj pravoj svrsi, pa smo tako ovisili o humanitarnoj pomoći na Baniji. Još 2021. sam govorila o nedostatku potrebnih šatora i kontejnera do umjesto da smo ih imali u robnim zalihama od državnog tajnika tadašnjeg sam dobila dogovor da ih se nije ni tražilo, pa se krivnja prebacila na civilnu zaštitu i da usput priznao je tada da u stvari i nisu imali takve posebne, bolje opremljene šatore. Pitanje je tko planira i koju vrstu robnih rezervi i za koje potrebe. I pri izvještaju za 2019. govorili smo o sustavu, o nedovoljnoj transparentnosti javne nabave najčešće sa sa po jednim ponuditeljem i za robu široke potrošnje, na primjer za tjesteninu ili mesne konzerve. Imamo li pravo nakon najnovije afere u zdravstvu ne sumnjati u pogodovanja i kriminal, jer vidjeli smo da se upravo predlaže i povećanje i poboljšanje zaliha medicinske opreme. Međutim, osim tih sad već samo ne povremenih prirodnih već i političkih katastrofa koje nam se svako malo događaju, mi smo u Saboru kao klub Možemo! pokušali utjecati na zakonski okvir kojim se reguliraju robne zalihe tako da smo tijekom saborskih rasprava isticali da je u zakonu ostalo nejasno kako se točno primjerice biraju članovi Ravnateljstva za robne zalihe, koji su kriteriji za članstvo u Ravnateljstvu osim onog o provjerenoj stranačkoj iskaznici, te iako je propisano da robnim zalihama upravlja Vlada, a sve poslove vezane uz poslove robne zalihe vodi Ravnateljstvo zanima nas koji su kriteriji za izbor tih članova. Onda nas ne smije čuditi ono što u javnosti o robnim zalihama izlazi van da su samo afere i to one povezane sa politikom, obiteljskim poslovima kojima je HDZ sklon kao na primjer u aferi nabave testova te iste godine za covid-19 mladog HDZ-ovca Filipa Filipa Mihalića, sina utemeljitelja HDZ-a. Ministarstvo zdravstva je tvrdilo da nema ni o čemu pojma, iako je novac za testove isplaćen preko njih. Ravnateljstvo Civilne zaštite je objašnjavalo da Stožer Civilne zaštite i Ravnateljstvo samo upućuju zahtjev Ministarstvu gospodarstva, odnosno Ravnateljstvu za robne zalihe, a da ih oni dalje nabavljaju, nabavljaju i opremu i testove. Ministarstvo gospodarstva pak' kaže kako je robno, kako je Ravnateljstvo za robne zalihe nabavljalo brze antigenske testove temeljem odluke Vlade i sve se kao bumerang vraća premijeru koji je eto začuđen i razočaran kada se razotkrije korupcija i to ona sustavna. Budući da Vlada donosi bilancu, donosi godišnji program, utvrđuje Godišnje izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama koje dostavlja Hrvatskome saboru, vidimo i preskače, donosi odluke o prodaji nekretnina koje više nisu potrebne za skladištenje robnih zaliha, donosi odluke o prodaji robe iz robnih zaliha, donosi odluke o prijenosu pojedinih sredstava robnih zaliha uz naknadu ili bez naknade, donosi odluku o popuni robnih zaliha, dakle za stanje strateških robnih zaliha. Za moguće nepravilnosti i kriminalne radnje odgovorna je, dakle Vlada. Donošenjem novog Zakona o strateškim robnim zalihama 2022. godine u članku 2. navodi se kada se stvaraju strateške robne zalihe, tj. robne zalihe, tj. za razliku od zakona koji je važio do 2022. dodan je i novi ulomak o nastupanju posebnih okolnosti. Dakle, ranije smo imali u dobi ratnoga stanja, neposredne ugroženosti, neovisnosti, jedinstvenosti, opstojnosti Republike Hrvatske i znači u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. I dobro je da se uvrstilo u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, samo trebamo vidjeti što će podrazumijevati te posebne okolnosti i kakav će odgovor biti na njih. Pa tako kao što sam već rekla u robne zalihe uvrštena je i nova skupina roba i to lijekovi, cjepiva, protu otrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal i zaštita oprema koja je nužno potrebna za život ljudi. Citiram: „nužno potrebna za život ljudi“ kako bi robne zalihe mogle u potpunosti ispuniti osnovnu ulogu za koju su namijenjene potrebna je njihova popuna koja treba sadržati lijekove i cjepiva nužna za ono što govorimo o preživljavanju od prvih ne znam 30 dana. Ili ako imamo ovakve pandemije, epidemije mora se znati što je to točno nužno potrebno za život ljudi. Istina u izvješću za '23. stoji da u svrhu zaštite zdravlja i sprječavanja širenja epidemije Covid-19 Ravnateljstvo za robne zalihe nastavilo s nabavom, izdavanjem zaštitne i druge potrebne opreme i roba temeljem zahtjeva i naloga Ravnateljstva civilne zaštite sve do donošenja odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti Covid-19. Ukupna vrijednost robe nabavljena za potrebe intervencije sprječavanja širenja Covida-19 u '23. godini iznosila je 68 tisuća eura. Navod… navedene su samo kirurške maske i rukavice za potrebe bolnica, trijaže i sličnih usluga na korištenje se nalazilo još 6 kontejnera, vraćeno je s intervencije 172 kontejnera. Nadam se da ih imamo. Klub Možemo! i dalje smatra da se robne zalihe nedovoljno naslanjaju na sustav civilne zaštite. Vidjeli smo kao ih se civilna zaštita okrivljavala je li oko, oko ne interesa za šatore za vrijeme potresa na Baniji. U tom smislu smatramo da bi bilo kvalitetnije robnim zalihama upravljati uz pomoć upravo skladišta i resursa koje ima civilna zaštita. Sjetimo se da je državni tajnik Milatić nije ni znao koliko mi tih skladišta svojih imamo, govorio je 7 ili 9, tako da ne, skladištenje ne kako bi se na novom hrvatskom outsourcingamo pa kao kod svakog outsourcinga dolazi do afera koja na kraju imaju obilježja političke korupcije, a da ne govorimo i različitih afera pri samome skladištenju još uvijek dakle ne znamo različite vrste nestanaka naših zaliha. Kada bi se promišljalo o robnim zalihama rekla bih na manje tradicionalan način kako smo to radili dosada možda će novoosnovani savjet za robne zalihe koji bi se trebao sastojati kvartalno, a osnovan je '24. imati i neke druge ideje što bi to trebale biti nužne robne zalihe. Možda bi se tu i našlo i mjesta i za higijenske potrepštine posebice za osobe starije životne dobi, potrepštine za žene su vrlo malene ili pak izdašnija pomoć prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba, ali ne samo iz Ukrajine. Ovdje je i kolega govorio o izuzetno rekla bih velikom iznosu od 32 milijuna plus nešto što je došlo iz Fonda Fonda za azil i migracije, integracije od 3,3 milijuna eura, pitanje da li imamo transparentno odgovore i tko vodi računa o tome kako ustvari se daje podrška, podrška osobama iz Ukrajine. Mislimo da je izuzetno važno imati češće revizije, vidjeli smo da nam se govori da se, da kako rade obično godišnje kontrole. Treba vidjeti što to znači da se opća kontrola provodi na više od 300 lokacija, kako se provodi i sa kojim, kojim sredstvima i kojim resursima, a čuli smo da sada uprava samo zbog uvođenja novoga rekla bih nove vrste brige o novim vrstama roba nedostaje koliko sam upamtila 20-ak bi bilo potrebno ljudi. Pitanje je kakvu ustvari kontrolu provodimo i na ovih 300 alokacija da bi robne zalihe u potpunosti mogle ispuniti osnovnu ulogu za koju su namijenjene potrebna je njihova dakako daljnja popuna kojom bi se omogućila efikasnija upotreba i veća raspoloživost strateških robnih zaliha. Čitamo dakle da će se taj posebni naglasak u idućim godinama dati na nabavu nove skupine roba na lijekove, medicinske proizvode, medicinski materijal. Doista se nadam da u nabavi strateške robne zalihe medicinska oprema neće biti nabavljena na način da se ošteti hrvatski proračun za račun sigurnosti naših građana. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Goran Kaniški. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, evo pred nama je jedno Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za prošlu 2023. godinu naravno sa financijskim pokazateljima. Ono je dosta detaljno i pregledno i u kojem tom izvješću je prije svega istaknuta važnost robnih zaliha za osiguranje i osnovnu opskrbu u slučaju velikih prirodnih i inih nepogoda. Vjerujem da u kontekstu svega onoga što nam se dosada događalo od Domovinskog rata do više elementarnih nepogoda ne trebamo posebno isticati kakva je to važnost strateških robnih rezervi. One su značajne s aspekta socijalne, društvene i humanitarne uloge svake zemlje koja najprije dolazi do izražaja u izvanrednim situacijama te je zato izuzetno važna da su te robne zalihe i kvalitetno i kvantitativno popunjene. Iz financijskog izvješća vidimo pokazatelje da su robne zalihe prošle godine imale prihode i primitke od gotovo 44 milijuna eura. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 41 milijun 381 tisuća eura i čini 94,23% ukupnih prihoda. Kad gledamo rashode oni su ostvareni u iznosu od 38 milijuna 853 tisuće eura i veći su u odnosu na 2022. godinu iz razloga situacije koja se uzrokovao ratni sukob u Ukrajini gdje smo prihvatili i zbrinuli izbjeglo stanovništvo Ukrajine. Kod obveza evo vidimo da su one manje, na dan 31. prosinca iznosile su 2 miliona šesto devetsto tisuće i odnosno to je 4,9% manje u odnosu na 31. prosinac '22. godine. U '23. godini Ravnateljstvo za robne zalihe je ostvarilo višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 632 tisuće eura koji zajedno sa ovim prenesenim viškom iz prethodne godine iznosi 5 miliona Ako smo gledali vrijednost robnih zaliha vidimo da je ukupna vrijednost tih robnih zaliha 803 milijuna 577 tisuća eura, od toga su strateške robne zalihe pol milijuna eura gdje najveći dio preko 50 milijuna eura čine poljoprivredno prehrambeni proizvodi dok neprehrambeni proizvodi iznose nešto više od 33 milijuna eura. Vidimo da i nije bilo prodaje u prošloj godini robnih zaliha, izvršena je samo konverzija 363 tone pšenice iz strateških robnih zaliha u brašno 140 tona koje su isporučene Hrvatskom Crvenom križu i Hrvatskom Caritasu. Kad gledamo strukturu se ne razumije./… proizvoda koje su detaljno prebrojene odnosno 82% ukupnih zaliha, dok ostali proizvodi čine 18% zaliha, najveću vrijednost naravno čini pšenica, jestivo ulje i kontejneri. Kada gledamo aktivnosti koje su naše robne zalihe provodile, da prebrojimo samo te prirodne nepogode potres 22. ožujka 2020.g., prirodna nepogoda potres 29. prosinca, prihvat i zbrinjavanje raseljenog stanovništva Ukrajine, humanitarna pomoć Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici zbog potresa i epidemija afričke svinjske kuge. Evo ako ovdje vidimo i prošle godine još uvijek se znači bilo lani kontejnera ukupno 73 za potres područje Zagreba i Općine Marija Bistrica, a za Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Zagrebačku 742 kontejnera i 226 mobilnih kućica. Znači iz priloženog izvješća vidljivo je da značajan postotak materijalnih rashoda čini zbrinjavanje izbjeglog stanovništva Ukrajine. Važno je da smo pokazali, a i da dalje pokazujemo humanost i empatiju jer ne tako davno i Hrvatska je trebala pomoć. Jučerašnja 33. obljetnica stradanja Vukovara u Domovinskom ratu samo nam je jedan od brojnih podsjetnika zbog čega moramo biti solidarni sa žrtvama. Ravnateljstvo za robne zalihe od veljače 2022.g. aktivno sudjeluje u zbrinjavaju raseljenog stanovništva iz Ukrajine. Za troškove prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u promatranoj 2023.g. podmireni su troškovi vezani za smještaj u pojedinačnom i u kolektivnom smještaju u iznosu od 32 milijuna eura. Vidimo da je i u svrhu aktivnosti vatrogasnih snaga u gašenju požara i opskrbe stanovništva pitkom vodom tijekom požarne sezone te godine na zahtjev vatrogasne zajednice iz strateških robnih zaliha upućeno je privremeno korištenje čak 18 višenamjenskih autocisterni. Drago nam je da su robne zalihe poznale važnost dopuna zaliha novim vrstama robe, te će naći, u idućim godinama staviti, već su stavile naglasak na tu nabavu nove skupine robe, ali isto tako uvidjeli su važnost organizacije vlastitog skladišnog prostora jer osim financijskih izazova pred ravnateljstvom za robne zalihe su i izazovi organizacijske prirode. Ne zaboravimo, robne zalihe su prije svega jedan veliki logistički izazov. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće, kao i sve napore u cilju unaprjeđenja sustava robnih rezervi kroz adekvatnu popunu i modernizaciju cijelog sustava, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti. Što se tiče robnih zaliha sve relevantne institucije u Hrvatskoj su zapravo izrazile negativno mišljenje jer je nemoguće, nemoguće zapravo napravit reviziju odnosno fali veliki segment svih tih skladišta, inventure itd. da bi se ispunio najvažniji kriterij, a to je kompletnost svih tih namirnica odnosno stavki koje ulaze unutar skladišta koje bi trebalo imat. Dakle prilikom ocijene već relevantne institucije nemaju pozitivno mišljenje o upravljanju zalihama u RH i ono je zapravo odraz zapravo svega onoga šta vidimo danas u Hrvatskoj. Most će izrazit negativno mišljenje po pitanju ovoga izvještaja, on ga je izražavao godinama već da smo nezadovoljni još dok je dolazio ovdje g. Milatić iz Ministarstva gospodarstva koje evo vidimo da kupujemo, kupuje sada već 4. ili 5. stan po Hrvatskoj, a na plaću državnog tajniku u Ministarstvu gospodarstva, pa si postavlja pitanje otkud sav taj novac jel, pa si postavlja isto tako pitanje kad će možda g. Milatić i tako ljudi iz energetike na sličan način završit kao i g. Beroš. Mislim da sama činjenica da su relevantne institucije već izrazile negativno mišljenje po pitanju zaliha, druga točka, tako će se izraziti i Most. Druga točka koju bih htio dotaknut u današnjoj raspravi jest da su robne zalihe kao takve pokazatelj suverenosti određene zemlje odnosno spremnosti na određena stanja kao što su recimo rat, kao što su poplave itd. i ono što je vidljivo iz tih zaliha jest da mi nismo spremni, dakle mi smo davali tako šakom i kapom sve te silne pomoći, što na kraju dana i treba pozdravit, ali s druge strane to je jedno nekontrolirano davanje, posebno jer smo mi zemlja koja još uvijek ovisimo o pomoći, što će se već vidjet sutra u proračunu kad se vidi koliko mi novaca povlačimo iz EU kako bismo bili barem donekle pokušali i uhvatit tu jednu konkurentnost odnosno konvergenciju prema EU. Prema tome, recimo da se sada slučajno dogodi nekakav rat, a nismo daleko, vidimo i sami da je Vladimir Putin napravio ažuriranje nuklearne politike jer se eto tako svijet, zapadni svijet njih gađa sad zapadnim raketama, što je bilo i zagovaranje od strane određenih hrvatskih europarlamentaraca iz vodeće stranke koji su se tako usudili evo izjavljivat da bi trebalo Rusiju gađat sa skalpom i sa …/Govornik onda kad se dogodi možda neka raketa ili nekakav dron tako iz, iz ili iz Ukrajine i Rusije, nismo nikad saznali otkud dolazi, dakle mi za takve situacije nismo spremni, dakle nismo spremni niti hranom, niti materijalima, niti ničim drugim. Vidimo da vlada i nered po pitanju kontejnera što se tiče same Banovine, dakle tu je jedna ozbiljna situacija za koju smatramo i koju vidimo da nije pod kontrolom i to ne vidi samo Most nego vide i relativno odnosno vide institucije ostale u državi. I zadnja točka, mislim da ovo šta se sada događa u zdravstvu i da na ovakav način je srpsko podzemlje, mafija itd. i kapital sumnjivog karaktera preuzeo javno zdravstvo u Hrvatskoj dakle sa nabavkom sve te silne opreme itd. i gdje je javna nabava itekako dovedena u pitanje možemo si samo postavit pitanje šta se događalo sa cjepivima i na koji način se to nabavljalo i na koji način se to distribuiralo. Mi smo tražili u nekoliko navrata i izvještaje i revizije i skidanje te, tog, te tajnosti, a pod velom tajnosti su si uglavnom iz vladajućih dakle kupovali tko zna kakvi i auti i stanovi, itd., na temelju tih cjepiva, to je nešto što smo tražili za vrijeme još .../nerazumljivo/... nikad nismo dobili tu priliku da vidimo šta se događalo zapravo sa tim cjepivima i koliko je tu silnih milijardi potrošeno hrvatskog novca iz proračuna za nešto što u potpunosti nemamo u našim rukama odnosno u kontroli. Prema tome, doći će jednom trenutak, dakle znamo da to nećete sad dozvolit, doći će jednom trenutak kada će se istraživati i cjepiva i kako su se davala i kako su se kupovala i tko je to odobravao i zbog čega baš te količine, istraga će biti i u smislu jer je baš na razini europarlamenta je kada je priupitana osoba iz Pfizera bila, sama je potvrdila da nikad nisu rađena testiranja za ta cjepiva, prema tome, to je ozbiljna, ozbiljna stvar i ne vidim zbog čega sada Ministarstvo zdravstva ne reagira, zbog čega farmaceutske kompanije ne reagiraju, zašto HALMED ne reagira i ostale institucije za koje ovakve rečenice, dakle mi smo dobivali etikete da smo mi nosioci smrti, itd. u Hrvatskoj, a zapravo smo vidjeli da je to bila jedna velika prevara. Kao što je prevara sa ovim svime što se događa u zdravstvu, što vidimo sada ministra Beroša kako je bio povezan sa evo, mafijom, sumnjivim srpskim kapitalom, potencijalno sa sumnjivim srpskim obavještajnim službama, itd., odnosno navezano na osobe koje dolaze iz bivšeg obavještajnog aparata bivše Jugoslavije. Naravno na sve to, kada se to sve stavi na kupu i kad se to skupi i kad se to sve pokušava analizirati kroz ovaj izvještaj zaliha, dakle Klub Mosta će, neće dat pozitivno mišljenje i glasat ćemo protiv ovog Izvještaja.

koji je rekao kako korupcije ima svugdje, ne samo u Hrvatskoj, onda mu je rekao kako kao posljedica korupcije nestaje na razini cijele Europe 120 milijardi eura, a u Hrvatskoj godišnje 10 milijardi eura se krade, mažnjava. Sada vidimo ovo s Berošem je strašno svjedočanstvo dubinske korupcije u Hrvatskoj koja potpuno grize do uništenja hrvatsku državu, otima novac iz džepova hrvatskih građana što vi mislite, s obzirom na temu o kojoj govorimo sada i raspravljamo u HS-u, hoće li uopće doći vrijeme da će evo, bit posloženi državne zalihe na transparentan, javan i koncizan način? Zvonimir (MOST)** Poštovani kolega Miletić. Istina je da postoji korupcija na razini i Europe i svijeta, Azije, uređenih zemalja, kao što je Hong Kong, Singapur, itd., međutim, ono što se događa u tim zemljama jest da postoji posljedica za takvo ponašanje, tako kada netko primi novac i mito, itd., redovito završava u zatvoru i onemogućava mu se da se ikada više bavi sa poslom ili ekonomije, financije, zdravstva, šta god, dakle oduzeta je licenca i certifikat za cijeli život s obzirom na tako jedan težak prekršaj koji se dogodio. Mislim da treba uvijek imati nade i da ovo je sada prijeđeni Rubikon u smislu ovakvih radnji jer ovo je sada i pitanje nacionalne sigurnosti šta se događa oko Ministarstvo zdravstva jer je hrvatskoj javno zdravstvo predano u ruke i mafiji i evo, vidimo sada i sumnjivom kapitalu za koje je sigurno trebala reagirati sigurnosno-obavještajna služba. Da li su reagirali ili ne, to ćemo još vidjeti. Hvala predsjedavajući, poštovani kolega Troskot. Dakle imamo ukupno 310, ako se ne varam skladišta za robne zalihe. Njih 65% je obuhvaćeno u ovom izvještajnom razdoblju. Ono opravdano pitanje koje ću postavit, a navezano je na 110 skladišta koja nisu uključena dakle ovdje, mislite li da bi trebalo napraviti nekakvu GPS aplikaciju koja bi pomogla zaposlenicima da se u idućem izvještajnom razdoblju obuhvati i tih 110 skladišta ili možda da angažiramo određenu skupinu izviđača kako bi Troskot. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani kolega Kujundžić. Mi se zalažemo, naša politika je zalaganje za digitalizaciju procesa ako jedna Mađarska može imati ulaganje u digitalnu poljoprivredu gdje se prati, prati to na razini i navodnjavanja, najmanje kapljice i s druge strane, izračunavanja prinosa za svaku subvenciju koja ide prema tim poljoprivrednim proizvodima, onda ne vidimo razloga zbog čega se ne bi radilo na digitalizaciji procesa unutar robnih zaliha u RH. Ono šta je jedno od najvećih problema odnosno pitanja koja se postavlja, kako to da samo rastu troškovi u izvještaju robnih zaliha u odnosu na prošlu godinu i odnosu na 2022. g. koji su to troškovi tako narasli, a s druge strane, percepcija ne stranke Most ili bilo koga u Hrvatskom saboru nego relevantnih institucija u RH koja redovito izražavaju negativno mišljenje po pitanju robnih zaliha u Hrvatskoj,

pokušao pratiti ovo vaše nadopunjeno izvješće o robnim zalihama gdje ste vi uspjeli sve to nekako na kraju ovog radnog dana staviti u fokus, okej. Nije to toliko možda ni bitno. Bitno je da mi se nekako čini iz vaše rasprave da su robne zalihe za jednu državu, a ovdje naravno, riječ je o našoj domovini Hrvatskoj su nešto što je nebitno, nešto što je puno kriminala, lopovluka ili nečega, naravno, bilo je, priznajemo, nekih nestašluka kad su u pitanju robne zalihe, ali se bojim da u izazovima vremena u kojem živimo i globalnom i klimatološkom i svekolikom drugom, jednostavno robne zalihe su nešto što prije svega može pomoći i domaćoj proizvodnji ali može bitno djelovati u trenutcima kad dođe do katastrofe, a budimo iskreni ona će doći prije

S ukupnim rashodima od 43,2 milijuna eura od čega 36 otpada na materijalne troškove, država se očito trudi ostaviti dojam organizacije. Ovo vam je službeni izvještaj o kojem mi danas raspravljamo. Znači 36 milijuna eura se troši na dojam organizacije. Evo to je odgovor na vaše pitanje, a to je upravo i razlog zbog čega sve relevantne institucije, pustite sad ovo na, na, na razini stranaka u saboru, izražavaju negativno mišljenje po pitanju robnih zaliha. Nama je to ozbiljan problem pogotovo u situaciji kada imamo geopolitičku situaciju vrlo nestabilnu, kada imamo ove klimatske promjene koje se događaju u vidu poplava, potresa kod nas u Hrvatskoj itd., da mi za takve situacije nismo spremni. A kada netko troši

Evo možda nekoliko rečenica, ne želim stvarno uzimati previše vremena. Ovo izvješće je skup podataka onoga što Hrvatska u svojim robnim zalihama ima. Način na koji s tim raspolaže i ono što se kroz ovo izvješće vidi da postoji struktura proizvoda odnosno stvari koje su smještene u tih 300 i nešto lokacija na kojima se nalaze pojedine robe. Nešto što se mijenja kroz, nije svake godine, nadopunjavaju se robne zalihe i ono što je vrlo bitno, a čini mi se da često bude predmet rasprave pa to je bilo i prošle godine i pretprošle godine na saborskim sjednicama gdje se iz konteksta izvuku dva ili tri pojedinačna slučajeva za koje naravno nema opravdanja. Ako je bilo tko napravio nešto krivo kada je u pitanju skladištenje i raspolaganje robnim zalihama, pogotovo državnim, treba odgovarati za to ali se bojim da, da nekada prečesto u biti skrenemo onda tu temu u tom, u tom pravcu, a mislim da je ova tema, tema vrlo, vrlo bitna. Izazovi vremena u kojima se nalazimo, Hrvatske je prošla evo kroz ovih i nekoliko godina o sušama, poplavama, požarima. To je nešto što nas redovno evo pogađa u zadnjih nekoliko godina. Klimatski izazovi postaju sve veći i mislim da spremnost na neke od katastrofa koje, koje haraju diljem Europe. Vidjeli smo što se dogodilo u Španjolskoj evo prije mjesec dana u našim, pa na kraju krajeva i ovog ljeta kod nas u Hrvatskoj i u Primorju i ovdje smo opet imali i u Slavoniji i Baranji i Srijemu, već dvije godine izrazite klimatološke katastrofe koje su zadesile te krajeve. o nečemu što se zove nacionalne robne zalihe je izazov i tu se slažem da tu nema oprosta, nema jednostavno izlike da bi, da bi netko uopće ostvario bilo kakvu protupravnu korist. Složenost možda upravljanja sa robnim zalihama je nešto što bi mogao biti, biti predmet i izazov i isto tako i ravnateljstvu za, mi znamo da u ravnateljstvu ako se ne varam i 3 saborska zastupnika čine nešto nešto što bdije nad sustavom robnim zaliha. Prema tome tu se mogu složiti sa dijelom diskusija koje su vođene. Mi imamo i dobar sustav civilne zaštite koji dobro funkcionira u RH i implementacija odnosno neka sinergija ova dva sustava mislim da je, da je vrlo bitna. Vatrogastvo je također jedan od bitnih segmenata kad su u pitanju robne zalihe. Vi znate, većina vas saborskih zastupnika da jedan dio vozila je na raspolaganju dobrovoljnim vatrogasnim društvima do trenutka dok oni nisu potrebni, dok robne zalihe ne pokažu pokažu interes da se ta vozila onda stave u funkciju na mjestima gdje će biti potrebna. Stoga ovo je sustav koji može bitno ojačati tu cijelu priču. Na kraju krajeva, većinu od ovih 14 proizvoda se nalaze na robnim zalihama. Većinu čine naša domaća proizvodnja, naše žitarice, naše uljarice pa i onaj dio prehrambene industrije koja radi za robne zalihe i stavlja svoje proizvode u, u taj fundus koji nam je potreban, je nešto što nam daje za pravo da o ovome bi možda trebali promišljati i možda i, i jače i više jer ovo je nešto što će nam ostati jedina slamka spasa kad dođe do, do nečega. Prema tome vrlo je ozbiljna ova, ova tema i kažem nekad me malo i žalosti kad se podvuče samo, a i apostrofira dva ili tri slučaja koja su se kroz povijest dogodila, a bila su izrazito loša i bila su za svaku osudu, dapače. Ali mislim da, u ovom vremenu evo ispred nas, kad stvarno i geopolitički i geostrateški i klimatski, svi vidimo da se događaju ozbiljne, ozbiljni poremećaji, sigurno robne zalihe trebaju biti predmet jedne opće brige i države pa i nas kao saborskih zastupnika koji i donosimo, donosimo zakone koji sigurno mogu poboljšati ovu cijelu priču. Ovo izvješće je po meni, u njemu je sadržano sve ono što ovog trenutka Hrvatska ima u robnim zalihama, pobrojene su lokacije uz sve ove, slažem se i sa gospodinom Troskotom, uz ove probleme koje imamo 300 lokacija, obišli smo manje od dvije trećine. Pitanje je i uvijek će se to pitanje postavljati da li je sve ono tamo što su oni proveli sukladno ovome što ravnateljstvo traži od njih. Tu se mogu naći pomaci, mene raduje i radovalo bi me da sve ono što imamo u robnim zalihama je hrvatske proizvodnje odnosno hrvatskih proizvođača. Mislim da toliko dostatnosti imamo, znamo da se kroz povijest robne zalihe bavile i otkupom određenih tržišnih viškova, o žitaricama, bilo da je riječ o uljaricama, bilo da je riječ o mesu, od te prakse se odustalo, ja isto mislim da je dobro da se odustalo od te prakse jer jednostavno tu bi tek onda otvorili prostor možda za neko sivo ili crno tržište, a to ne bi bilo dobro. Robne zalihe imaju jednu jedinu tu brigu voditi računa da u svakom trenutku i na svakoj lokaciji na kojoj se skladište dio robnih zaliha jednostavno bude pod kontrolom, da svi ti proizvodi koji se nalaze u robnim zalihama budu naravno i kakvoćom i svojom kvalitetom pa i zdravstvenom ispravnošću sigurni da u trenutku kada dođe do korištenja tih resursa nemamo nikakvih problema uz te probleme koje ćemo u tom trenutku imati da ih ne stvorimo sami. Prema tome, evo izvješće za pohvalu u svakom slučaju uz sve ovo što su evo i pojedini saborski zastupnici naglasili uvijek ima prostora za popravak i doradu, ali mislim da Hrvatska vodi brigu i Hrvatska se uz uz sve one katastrofe koje se događaju u posljednjim godinama pokazala kao država koja funkcionira u tim trenucima i kroz … sustav i civilne zaštite i robnih zaliha. To je vrlo bitno imati takav sustav, on je već nekako tradicija ovdje u Hrvatskoj ne samo u ovih u ovih zadnjih 30 godina nego možda i u onom nekom vremenu prije, prema tome držimo to, ali držimo to pod kontrolom i držimo na dobrobit svih onih kojima će trebati ove usluge, a budimo iskreni u vremenu kakvom živimo to će se dogoditi prije ili kasnije. Zato se trebamo dok je vrijeme pripremiti za to vrijeme koje neće ni malo biti dobro. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku ima poštovana zastupnica Baričević. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi kolega Ivanović, u Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2023. 2023. upravo stoji da je nabavljena roba kako bi se popunila bilanca strateških robnih zaliha u vrijednosti od 3,888 miliona eura. Maloprije ste i u vašoj raspravi istaknili da veliku većinu te robne zalihe čini i proizvodi domaćih proizvođača što je zaista za pohvaliti. I evo ja samo želim još jedanput kako ste me potakli da jače razmišljamo i promišljamo upravo o ovoj temi, s obzirom na izazove koji nas potiču da se zapravo pripremimo i da velika većina ovih robnih zaliha čini zapravo …/Upadica Reiner: Hvala./… sve više Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Baričević. Naravno ravnateljstvo provodi javnu nabavu za sve ono što popunjava kroz ono što fali u skladištima, ali intencija je i mora biti tu nema govora da proizvodi naših proizvođača budu ti naravno koji će biti konkurentni po cijeni i kvaliteti i svemu onome što se u javnim pozivima kada je u pitanja nabava traži. Ali ponovit ću još jednom, ovo je bitna tema i ona u nekom trenutku, a možda sad nije taj trenutak pa nam se čini vrlo nevažnom, možda i nebitnom, ali kad dođe trenutak, a on u prosjeku uvijek dođe, e onda se pitamo gdje smo bili, što smo radili i zašto nešto nismo napravili. Stoga mislim da sustav robnih zaliha u Hrvatskoj ima priču koju treba samo do kraja ispričati na najbolji mogući način. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Predsjednici Ravnateljstva robnih zaliha i poštovani kolega Ivanoviću. Potakli ste me iz vaše pojedinačne rasprave da vam dam repliku, vezano je naravno uz ono što je spomenuto da potrebe za robnim zalihama dolaze do izražaja u izvanrednim situacijama. Imali smo ih i potresi i poplave i vidjeli smo da zaista sustav treba i dalje unaprijediti, da si ne možemo dopustiti da nemamo odgovarajuće i količine za hitne i brze reakcije jel znamo da je ta hitna hitna pomoć, pogotovo kad se radi o zaštiti i spašavanju života ljudi vrlo bitna. Vidimo da je i Vlada donijela odluku o povećanju količina, posebno ovih prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, ali i da je donesena odluka o novoj bilanci gdje imamo te minimalne količine. Zaista mislim da je ovo jedan dobar potez, no možda treba razmisliti svakako još i o dodatnim količinama odnosno nekim novim lokacijama i nekim novim skladištima jel kad se dogode ugroze onda zaista ne možemo predviditi koliki dio i kolika brojka stanovništva će biti zahvaćena. Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Evo uvažena zastupnice Tramišak, tako je to su teme koje bi se trebale u biti otvarati. Nikad sustav nije dovoljno efikasan ako ćemo ga zaustavit na jednoj poziciji i reći pa dobro to je sada nešto što zadovoljava. Vrijeme se mijenja, mijenja se apsolutno sve oko nas pa se trebaju mijenjati i ove stvari, ali da treba se pripremati to je apsolutno točno. I sam sam tri godine obnašao dužnost načelnika Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije i znam točno što znači kad ste spremni za nešto što se spremate, a ne znate kad će se to dogoditi i kad vas nešto opali po glavi iz vedra neba, a vi uopće ne budete spremni za takvu intervenciju. po meni tu cijelu priču treba uvezati i sa ostalim segmentima naših hitnih službi i mislim da Hrvatska tu u ovom dijelu Europe ima možda i najbolju poziciju od svih ostalih članica EU. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanović govorili ste o izazovima kojima mora odgovoriti Ravnateljstvo kada imamo neke novonastale situacije, kad imamo neke nove i elementarne i slične nepogode. Dovoljno je mislim pročitati zaključak ovog izvješća i vidjeti o čemu trebamo razmišljati i sutra kad budemo raspravljali o prijedlogu proračuna za narednu godinu i projekcijama za naredne dvije godine. Kaže da posebni naglasak treba staviti na nabavu novih roba. To su upravo lijekovi, medicinski proizvodi i medicinski materijal. Također treba voditi brigu o kvalitetnom skladištenju tih proizvoda, znači o modernizaciji a i o osiguranju sredstava. Mislite li da ćemo mi koji smo danas tu i koji smo pročitali to izvješće sutra potražiti gdje je stavka robnih zaliha i vidjeti da li je taj novac dostatan za našu sigurnost u budućem vremenu. Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Da, evo koliko se samo u ovom kratkom vremenu stvari isprepliće, koliko su bitne, da kažem netko smatrao da je ovo možda neko izvješće koje je došlo na stol, na klupe saborskim zastupnicima u biti puno toga uvezuje, povezuje, a na kraju krajeva i o puno toga onda na kraju krajeva i odlučuje kad dođe do nekih loših situacija. Mislim da sustav skladištenja robnih zaliha nije loš, bolje da je on n a više lokacija. Govorim ovdje o 300 lokacija napraviti nekakva skladišta koja će biti pod što se kaže pod istim krovom. Ne bi bilo niti pametno u tom slučaju, jer onda u slučaju neke nepogode, napada, bilo čega gubite sve odjednom. Ali se može raditi na ovome o čemu vi govorite da ih imamo možda i više i da te količine svake godine budu veće, dostatnije za ono što nas eventualno može zadesiti. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolege vladajući, kolege i kolegice iz oporbe. Pojedinačna je rasprava, pa ću si dopustiti biti otvoreniji u pojedinačnoj raspravi i kritizirati sve ono što mislim da treba kritizirati. Robne zalihe ne smiju biti močvara korupcije, robne zalihe ne smiju biti nikome samoposluga, robne zalihe ne smiju služiti nikome nego narodu hrvatskom u kriznim situacijama. Primjer ministra Beroša je primjer dubinske korupcije u Hrvatskoj koja grize našu državu, koja je uništava do kraja. Ti neki ljudi bez časti i obraza narodu oduzimaju novac i onda tim novcem sebi kupuju zlatne špine, kade za kupanje u vrijednosti automobila, satove koji koštaju koliko prosječni čovjek u Hrvatskoj zaradi valjda u pola života. I to je hrvatska istina. Stvorili ste elitu odcijepljenu od naroda, stvorili ste ljude koji su bogati, koji će se voziti robotaksijima po Zagrebu, a onda ste stvorili ljude koji preživljavaju na minimalcu, koji kopaju po bajama, roditelje koji jedva sklapaju kraj s krajem, e to je hrvatska istina bez obzira koliko god dobri PR-ovci medijski mnogi na žalost skupljeni likovi i likice pišu hvalospjeve velikom Andreju, farbaju ga svim bojama sa kojima on želi da ga se farba. Ovo je istina. Zamislite, pa meni je muka, ja se tresem dok ovo govorim. Hrvatski narod skuplja svaki cent, euro humanitarne pomoći bolesnoj djeci, djeci koja boluju od teških bolesti. Mi kažemo da nema novca za liječenje tih bolesti, a onda imamo Beroša kako kažu poruke legle pare. Jesu legle pare? Legle kažu. Imamo Beroša koji sporne bolničke uređaje plaća po 200, 300% više od njihove tržišne cijene. Ovdje sam upozoravao, struka mi je to rekla. Dakle, samo kad je 10 milijona eura platio Ronapreve jedan lijek tijekom pandemije, a američka FDA ta ja ću reći zlosutna FDA taj isti lijek proglasi nepouzdanim. Meni su rekli liječnici pitaj ga to Marine zašto kupuje taj lijek? Hoće li europski istražitelji od kojih mi očigledno ovisimo, naša pravda i poštenje u Hrvatskoj krenuti u te sfere istraga da vidimo tko je tu sve primao mita i koga se tu potplaćivalo. Roba za državne zalihe je išla mimo javne nabave pod oznakom tajnosti. U pandemiji mi smo to ovdje doživjeli. Roba za državne zalihe je išla mimo javne nabave i to pod oznakom tajnosti. U Hrvatskom saboru i Možemo! i SDP su podržavali tada Stožer. Nas su ovdje pretežito vrijeđali kako se tko sjetio biti što grozniji, da ne kažem ono odvratniji u etiketama koje su nam lijepili. Mi smo ovdje tražili saborsko istražno povjerenstvo. Htjeli smo da se dubinski uđe u analizu korupcije. Trag novca postoji kad imate poštene ljude na pozicijama koji žele istražiti trag novca. Kolege iz Domovinskog pokreta su nam to potpisale, hrabrili su nas hodnicima, rekli su Marine ustrajte, Troskot ustrajte, sve ćemo istražiti. Odjednom postali vlast male mace, male mace, tigrovi, bengalski postali male mace. Znate šta je najgore kad se daš kupiti. I samo čist čovjek, čista obraza nikog se ne boji. Dakle, ne možeš sa ničim nas ucijeniti. Možeš reći da smo budale, možeš nas vrijeđati, možeš ovo ali ne plašimo se nikoga, ni jedne skupine u Hrvatskoj interesne, lopovske, mafijaške, srpskog podzemlja koji očigledno udara u ovoj zločinačkoj udruženoj organizaciji s Berošem, Petračom, ne dobrim ljudima, Srbima koji nisu dobri, udruženi u ovoj, u ovom pothvatu vidimo da ide i rasvjeta čovjeka jadnog koji se bacio tko zna iz kojih razloga. Tko zna iz kojih razloga. Vidimo da su i tamo otišle stotine tisuća eura. Kad će to se sve istražiti? A onda pazite imamo fra Filipa Mihalića iz Varaždina sina bivšeg saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, majstor je milijunski okrenuo poslove krivotvoreni testovi na koronu, kupio si je Lamborghinia Huracana. Pa dobro tko je tu lud? 350 I to vam je ta Hrvatska koja je takva. Oni gore elite potpuno odcijepljeni od naroda uvjeravaju nas ovdje da živimo ko u Švicarskoj, pričaju o standardu, ne pričaju o kupovnoj moći, koriste financije samo da sebi opravdaju analitiku koja njima odgovara, ne pričaju koliko je meso otišlo gore, ne pričaju koliko su jaja, koliko su računi, energenti sve, ne, ne. Dižu plaću nama ovdje koji sjedimo i tako kupuju sebi ekipu. Ja vam kažem sada dajte izbore, kolege iz DP-a pokažite hrabrost, pokažite hrabrost nemojte dignut ruku za proračun, ajmo na izbore, pa dao Bog neka nitko od nas ovdje ne završi, pa neka završe ljudi koji trebaju ovdje završiti ovdje u Hrvatskom saboru dignite ruku nemojte stajati uz korupciju. Nemojte stati uz nepotizam. Pokažite bar sada mrvicu te časti ako je imate koja vam je ostala nakon svega izdaje svojih birača. Pokažite da se ne bojite, ajmo na nove izbore. Ajmo na nove izbore. Hrvatska se mora osloboditi korupcije inače ćemo nestati, pa nas ovdje pričaju nam bajke i basne, pa 2020. Ravnateljstvo za robne zalihe nabavlja 75 tisuća tona kukuruza po znatno većoj cijeni od tržišne i to sjećate se od Veterinarske stanice koja nije uopće bila u poslu trgovanja žitaricama i tada smo oštećeni za 230 milijuna kuna tada bez PDV-a. Dakle, lopovluk, lopovluk, lopovluk, krađa i vidimo mafija. Mafija čovječe, Petrač i ekipa, pa o kome mi pričamo. Mi kao da se bojimo, kao da pričamo o nekim ne znam likovima iz Alan Forda Dilan Doga, kao Martin Misteri ne, ne, ne, pa ajmo nazvat stvari pravim imenom, pa jel znamo šta su ljudi radili '90.-tih tko je koga gađao sa zoljom po Zagrebu, tko je bježao od koga od plaćenih ubojica, kako su ljudi ostajali bez glave i mi bi se što trebali ovdje bojati u ovom domu u Hrvatskom saboru, pa nije mene narod birao da se ja plašim ikoga i mi MOST-ovci i moj kolega i brat Troskot i svi koliko god nas ovdje ima uz sve rane i mane koje imamo. Mi smo ovdje birani da budemo na braniku kao što su branitelji bili '91. na braniku i hvala vam svima koji ste branili našu domovinu i položili, dali svoje živote da bi mi danas imali slobodu. A šta mi da budemo ovdje kukavni, kukavice, da se bojimo mafije, srpskog podzemlja koji upravlja našom državom? Pokupovali su sve medije, upravljaju javnim mnijenjem, sada vidimo dakle ušli u sve nabave, u bolnice, navodno da sudjeluju u gradnji nekih vrtića po Zagrebu, sve će se istražiti, sve će izaći van. I mi bi se kao narodni zastupnici, što, trebali plašiti te ekipe? Ma slušajte sad, ma bolje je živjeti ma 10 dana i živjet časno i ne plašiti se nikoga i biti uzdignuta obraza nego imati sve vaše pare koje vi imate, koje buksate negdje u neke džepove i mislite šta, šta ćete s njima, pa već sutra je Bog izabrao dan kad će vas pozvat da položite račun za svoj život. I šta onda, kome ćete se pravdat, reći ćete da niste znali, evo znali ste, znali ste i ovdje vam se govorilo o tome. Svatko od nas je znao i svatko od nas će položit život za, račun za svoj život. I zato dobrih ljudi ima svugdje i ja čvrsto u to vjerujem. U svim strankama. Ima i u HDZ-u poštenih i dobrih ljudi, ima i u SDP-u poštenih i dobrih ljudi, ima u Domovinskom pokretu poštenih i dobrih ljudi, u Dominu poštenih i dobrih ljudi, svugdje ima dobrih i čestitih ljudi. Nemojte šutiti, nemojte šutit, nemojte ih se plašiti. Oni računaju da ih se bojite, oni računaju na to. Nemojte ih se plašiti. Ajmo tamo gdje jeste napravit sve što možemo da očistimo Hrvatsku od korupcije. Premaleni smo da bismo bili opterećeni tolikim lopovlukom i tolikom mafijom, a možemo biti najljepša zemlja za živjeti na cijelom svijetu jer jesmo predivna zemlja. Predivna smo zemlja. Napravimo ono što možemo tamo gdje jesmo.

da mi pokušate približit ovo što ste i dotaknuli, a to je da vidimo danas u medijima da Vlada izlazi van i opisuje proračun da je socijalno osjetljiv i sveobuhvatan i često su to, takvi epiteti u superlativima. Kako vidite vi tu socijalnu osjetljivost, evo konkretno sada najvažnijeg dokumenta u hrvatskoj državi na temelju čega radimo i strategije, financiramo, planiramo itd. ovaj sve oko nas i dnevne rutine i dugoročno, ako taj novac odlazi u rukama, u ruke kao što je osoba poput Petrača, poput ovih ljudi koji su radili za obavještajnu, obavještajne službe bivše države, pa vidimo ljude da su se vraćali pa postajali ambasadori Srbije ovdje, izvlači se to, hrvatski javno zdravstvo se izvlači dakle u sumnjive kompanije koje se nalaze u Srbiji, a nije to samo zdravstvo mi smo doticali i energetiku. Kako vi to možete objasniti da je to socijalno osjetljiv dokument? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Troskot izgradili su dvije Hrvatske, jednu za sebe, jednu za sebe i u toj njihovoj Hrvatskoj u kojoj oni žive njima je tamo dobro, oni imaju što god požele. Imaju pozicije moći, imaju mjesečne prihode, tjedne prihode, dnevne prihode, a onda sa tog svog stola elita bacaju mrvice ljudima i onda ljudi od tih mrvica bi trebali živjeti. Hvale se evo digli smo na 750 eura neto minimalac. tisuća ljudi živi s time u Hrvatskoj svaki mjesec. Oni koji imaju djecu znaju koliko novca treba ulagat u svoju djecu, u obrazovanje, u sportske aktivnosti, u hranu, odjeću, u sve. I oni su napravili dvije Hrvatske i duboku, dopustili su duboku korupciju koja je otela hrvatskom narodu i ja se jedino nadam da jednog dana kad narod bude htio, da će progledati i poželjeti da sve bude drugačije.

Poštovani akademiče Reiner, potpredsjedniče HS-a, poštovani predstavniče kolega iz državnih zaliha i kolege vladajući i kolege iz oporbe. Ne znam koja institucija osim naravno policije, vojske i svega ostaloga je toliko važna kao ova o čijem izvješću mi danas raspravljamo i mi se ovakvih izvješća sjetimo često kad bude prekasno, kad se dogodi ugroza, kad se dogode prirodne katastrofe, kad se dogodi vojna ugroza, ne dao Bog dragi nikada rata, nikada više rata Hrvatskoj, nikada više rata i rat mogu željeti samo oni koji rata nisu vidjeli i u ratu nikad bili, ti pričaju o ratu, a oni čiji očevi su tamo bili, oni koji su tamo izgubili ujčeve i stričeve, oni sigurno rata nikad ne žele. Ali, s obzirom tu gdje živimo i s obzirom na ponašanje prvenstveno predsjednika Vlade, to šepurenje, a takva ugroza je na području cijele Europe, moramo bit spremni na sve, tako i na priču državnih zaliha gdje hrvatskom narodu i građanima moramo osigurati sve, ako dođe do bilo kakve ugroze. Ja još jednom ovdje ističem da samodostatnost u mesu, pričam o svinjskom mesu je ispod 50%, ispod 50%, pričam o tome da nam nedostaje mnogo toga, kolega Kujundžić je govorio samo o gorivu, dakle ozbiljna država transparentno i jasno, koncizno upravlja s tako važnim stvarima kao što su državne zalihe. Ozbiljna država ne nabavlja ništa mimo javne nabave, ozbiljna država itekako brine o tim skladištima i da iz tih skladišta ne nestaje sve ono što je nestajalo tijekom godina. Ozbiljna država lopove, kojih nažalost ima u svim narodima ovog svijeta, svom, u svom narodu ulovi te lopove, onda ih kažnjava najstrože, a ozbiljna država ne ovisi o europskim istražiteljima i koga oni pročačkaju kad sve izađe van, onda shvatiš, moramo i mi nešto tu poduzeti. Ja vama koji vodite državne zalihe stvarno želim svu sreću, želim da to vodite pošteno, da mirno spavate, da nemate straha kad vam netko pokuca na vrata, je li susjed ili su istražitelji i želim da tamo gdje jesmo svatko od nas napravi sve što može da Hrvatska napokon bude poštenija, pravednija i uređenija država. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovana zastupnica Danica Baričević, izvolite.

iscrpnost i preglednost ovog Izvješća o stanju i upravljanju robnih zalihama za 2023. g. Isto tako, mi u klubu ističemo snažno važnost robnih zaliha kako bi osigurali i osnovnu opskrbu u slučaju velikih prirodnih nepogoda i želimo još jedanput istaknuti i i da prihvaćamo izvješće o stanju i upravljanju robnih zaliha za '23. g. koje smatramo i iz izvješća vidimo da se odvijalo sukladno propisima važećih, važećim za proračun i proračunske korisnike i Zakonu o strateškim robnih zalihama, zahvaljujem. Time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. I mi smo na taj način završili sa današnjim radom. Sutra će biti malo opsežniji rad nego danas, odmah se pripremite, nastavit ćemo naravno sutra, u srijedu, 20. studenoga glavna točka bit će Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, naravno sa Prijedlozima financijskih planova izvanproračunskih korisnika i sve onako kao što je uobičajeno. Želim vam ugodno poslijepodne.